Borist hefur bréf frá formanni þingflokks Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs um að Jódís Skúladóttir geti ekki sinnt þingstörfum á næstunni. Einnig hefur borist bréf frá formanni þingflokks Sjálfstæðisflokksins um að Bryndís Haraldsdóttir verði fjarverandi á næstunni. Í dag taka því sæti á Alþingi 2. varamaður á lista Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs í Norðausturkjördæmi, Kári Gautason, en 1. varamaður hefur boðað forföll, og 1. varamaður á lista Sjálfstæðisflokksins í Suðvesturkjördæmi, Arnar Þór Jónsson. Þeir hafa báðir áður tekið sæti á Alþingi og eru boðnir velkomnir til starfa að nýju.

Síðan verður gert aftur hlé á fundinum frá kl. 13 til kl. 15 fyrir þingflokksfundi. Forseti minnir á að starfsáætlun þingsins er tekin úr sambandi í dag í samræmi við

Herra forseti. Mig langar í dag undir störfum þingsins að hrósa Útlendingastofnun. Það er ekki gert mikið af því hér úr þessum ræðustól. Á heimasíðu stofnunarinnar birtist í gær frétt undir fyrirsögninni Tölum um fólk á flótta. Þarna gerir stofnunin tilraun til að færa í mannamál þá umræðu sem skapast hefur, mögulega viðbrögð vegna, jóladagatals RÚV, eins og segir í fréttinni, með leyfi forseta: „Í tilefni þess að jóladagatal RÚV í ár fjallar meðal annars um flóttafólk verða á aðventunni birtar upplýsingar tengdar efni þáttanna á heimasíðu Útlendingastofnunar. Upplýsingarnar eru fyrst og fremst ætlaðar börnum og er textanum því ætlað að vera auðlesinn og auðskilinn.“ Það má segja að þetta hafi tekist býsna vel þar sem meira að segja ég skildi þennan texta ágætlega og ég bara hvet fólk til að fara inn á heimasíðu Útlendingastofnunar og skoða þessa frétt.

Útlendingastofnun fyrir þetta framtak því eins og við vitum í þessum þingsal þá kom til hvassra orðaskipta vegna barnaefnis Ríkisútvarpsins í síðustu viku. Það getur ekki verið að það sé hlutverk Ríkisútvarpsins að mála opinbera embættismenn upp sem einhverjar grýlur þegar stofnun viðkomandi aðila er eingöngu að framfylgja lögum sem við á Alþingi höfum samþykkt. Það er þá okkar hér að gera breytingar ef tilefni er til. En bara aftur: Ég hrósa Útlendingastofnun fyrir þetta framtak og hvet fólk, sérstaklega foreldra ungra barna og unglinga, til að fara og kynna sér þetta efni. Þetta er fyrsta frétt á heimasíðu stofnunarinnar. Þetta er til mikillar fyrirmyndar og það gætu fleiri stofnanir tekið þetta sér til fyrirmyndar. Virðulegi forseti. Ég hef verið spurð að því margoft frá því að ég fékk þetta tækifæri nýlega, að vera alþingismaður þjóðarinnar, hvað hafi komið mér mest á óvart við nýja starfið, bæði í viðtölum en ekki síst af menntaskóla- og háskólanemum sem ég hitti gjarnan. Ég hef sagt þeim hreinskilnislega hvað þetta er að mörgu leyti góður vinnustaðar, hvað samvinnan getur verið góð þvert á flokka og ég hafi eignast góða vini og kollega í öðrum flokkum. Það er oft gagnlegt að eiga samskipti við og takast málefnalega á við kollega sína hér sem hafa fjölbreytta sýn og koma víða að með alls konar bakgrunn. Það er ánægjulegt að vinna með öllu þessu fólki sem brennur fyrir því að bæta samfélagið okkar þótt einhverjir leggi auðvitað til kolrangar leiðir til þess. Það eru meiri líkur en minni til þess að við stoppum hér ekki allt of lengi, að við verjum ekki allri starfsævinni hér. Við ættum líka að hafa það í huga þegar við eigum hér umræður að koma vel fram hvert við annað, bæði í ræðu og í riti. Í litlu samfélagi eins og okkar vitum við aldrei á hvaða dyr við þurfum að banka síðar meir, með hverjum við gætum þurft að vera í fjölskylduboðum. Ég er örugglega undir áhrifum af fallegum söng sem barst hér úr ræðustóli í gær, við skulum ekki útiloka það. En við erum alveg svakalega heppin að fá að vera hérna og við ættum að nýta tímann vel og standa undir traustinu sem okkur er sýnt. Þessi áminning er ekki síður til mín heldur en til ykkar.

Góðar tekjur hafa fylgt strandveiðum undanfarin ár í höfnum landsins og t.d. var Vesturbyggð með yfir 4 milljónir í hafnarsjóð sem er hátt hlutfall af þeirra tekjum. Undanfarin ár hafa sýnt fram á hversu góð áhrif strandveiðar hafa haft á byggðafestu og atvinnu í þessum sjávarbyggðum. Handfæraveiðar eru umhverfisvænar veiðar sem eru stundaðar með rafmagnsrúllum sem er jákvætt í umræðunni um orkuskipti. Botnrask með dregnum veiðarfærum losar mikið magn af kolefni. Nú eru uppi áform um að hleypa stórum togskipum inn á svæði sem hafa verið í friði til áratuga. Það Það er ljóst að það mun hafa mjög mikil neikvæð áhrif á sóknarmynstur og veiðimöguleika smærri báta sem veiða með vistvænum veiðarfærum og nýtt hafa grunnslóðina næst landi. Mikil samþjöppun hefur verið bæði í stóra kerfinu og í krókaaflamarkskerfinu undanfarin ár og stórútgerðin kaupir grimmt minni útgerðir til sín og er að ná miklu eignarhaldi í litla kerfinu sem var hugsað sem mótvægi við stórútgerðina og sem tækifæri til útgerða í minni sjávarplássum sem misst hefðu kvóta. Þær hugmyndir stjórnvalda sem eru uppi um að stækka krókaaflamarksbáta í nafni orkuskipta með afkastamiklum veiðarfærum sem fara illa með botninn eru ekki góðar að mínu mati og ýta enn frekar samþjöppun og uppkaup stórútgerðarinnar í krókaaflamarkskerfinu. Þetta mun þýða að veiðiheimildir færast áfram yfir á togaraflotann til stórútgerðarinnar sem hefur yfir 80% veiðiheimilda í dag.

það er í rauninni ánægjulegt að þó að við séum hérna að glíma innbyrðis, af því að hér eru átta ólíkir flokkar á marga vísu, eigum við samt ýmislegt sameiginlegt þegar á hólminn er komið og þá vinnast hér t.d. fyrir stjórnarandstöðuþingflokkana, ekki miklir og stórir sigrar en litlir sigrar sem við höfum virkilega fyrir því að koma í gegn. Þá verðum við að muna það að hér er engum sigri náð nema í breiðri sátt vegna þess að við þurfum alltaf að hafa ríkisstjórnarflokkana að baki okkur ef við ætlum að að ná einhverju fram. Það er ekki bara þannig að umbúðirnar séu utan um þann þingflokk sem kemur með málið, það mun aldrei ná fram að ganga nema ríkisstjórnarflokkarnir taki utan um það og samþykki það.

með samvinnu og í sátt á okkur öllum að geta liðið vel hér á þessum yndislega fallega vinnustað. Og eins og ég segi, þó að skripli oft á skötu og maður sé

Héraðsdómur komst að þeirri niðurstöðu að brottvísun Husseins og fjölskyldu hans ásamt tuga annarra á götuna í Grikklandi hafi verið ólögleg. Ráðherrann fagnaði niðurstöðunni, hann sagðist fagna þessari niðurstöðu. Ég velti fyrir mér: Er hann í aðstöðu til þess? Má hann leyfa sér að fagna niðurstöðu sem sýnir að hans ríkisstjórn hafi brotið á Hussein?

Eins má nefna fylgdarlausa barnið sem var hent úr landi samhliða Hussein um leið og hann varð 18 ára, upp í vél og úr landi. Dómurinn sem sýnir að Hussein hafi verið órétti beittur, börnin sem kerfið iðar í skinninu að sparka úr landi þegar þau verða 18 ára, skaðræðisfrumvarp Jóns Gunnarssonar: Allt er þetta stefna stjórnvalda.

við þeim árásum og áróðri, það er ekki hægt að kalla það annað, sem stofnunin hefur orðið fyrir af hálfu annarrar ríkisstofnunar og það í formi meints barnatíma. Stofnunin hefur haft það erfiða hlutverk að framfylgja reglum án þess að mega nokkurn tímann að ræða einstök mál sem birtast í fjölmiðlum. Oft eru skýringarnar mjög einhliða og ekki alltaf réttar en stofnunin hefur ekki mátt svara fyrir sig með það. En þarna er á mjög kurteislegan hátt farið yfir staðreyndir mála og ég hvet fólk til að kynna sér það.

í raun að segja Bretland frá alþjóðakerfinu í flóttamannamálum, enda væri það, eins og hann orðaði það, orðið úrelt. Ég hef útskýrt ástæðurnar fyrir því allnokkrum sinnum hér á Alþingi. Stefnan verður sú að enginn sem mætir ólöglega til Bretlands geti fengið þar dvalarleyfi eða hæli en Bretar muni áfram taka við kvótaflóttamönnum í samráði við Sameinuðu þjóðirnar og flytja til Bretlands eftir öruggum leiðum. Með öðrum orðum, taka glæpastarfsemina, glæpamennina, út úr þessu, fólkið sem setur aðra í hættu og hefur af því aleiguna. Á meðan þorir íslenska ríkisstjórnin ekki einu sinni að ræða hér á þinginu hið smávægilega og löngu útþynnta útlendingamál sitt.

Virðulegi forseti. Hvað er barninu fyrir bestu? Það er ekki barninu fyrir bestu að hafa stytt framhaldsskólann niður í þrjú ár. Það eru ekki barninu fyrir bestu að þurfa að bíða mánuðum saman eftir geðheilbrigðisþjónustu. Það er ekki barninu fyrir bestu að aðgerðir stjórnvalda í loftslagsmálum séu ófullnægjandi og það er ekki barninu fyrir bestu að börn séu ekki spurð og að ekki sé tekið mark á þeirra skoðunum þegar teknar eru ákvarðanir sem þau varðar. Við lögfestum barnasáttmálann barnasáttmálann 20. febrúar árið 2013 og okkur ber skylda til að gera viðeigandi ráðstafanir á sviði löggjafar, stjórnsýslu, félags- og menntunarmála til að vernda börnin gegn hvers kyns ofbeldi, láta skoðanir þeirra heyrast, viðurkenna réttindi þeirra og bjóða þeim að borði í málum varðandi þau. Séu réttindi þeirra ekki virt mun það hafa skaðleg áhrif á framtíðina. Við hér á Alþingi höfum tekið margar ákvarðanir sem hafa bein áhrif á líf barnanna. Hins vegar höfum við ekki spurt þau um sínar skoðanir á tilteknum ákvörðunum. Þessi ræða var skrifuð af Brynjari Braga Einarssyni, Guðnýju Ólafsdóttur, Hjördísi Freyju Kjartansdóttur og Smára Hannessyni, sem eru fulltrúar ungmennaráðs UNICEF á Íslandi og ungmennaráðs Samfés. Eins og þið heyrðuð þegar ég flutti þessa ræðu eru börn fullkomlega hæf til að mynda sér skoðanir í málum sem þau varðar.

gestum heim, þá viljum við taka vel á móti þeim og undirbúa það vel og sjá til þess að allt sé til reiðu þannig að fólk komi ekki ósátt og fari ekki ósátt og fólk beri virðingu fyrir okkar heimili. Ísland er heimili okkar. Ég fékk það staðfest á fundi fjárlaganefndar fyrir nokkrum vikum síðan frá fulltrúum ráðuneytis að það liggur ekki fyrir nein greining á því af hálfu ríkisins hversu mörgum

í breska þinginu þar sem hann lagði til og er að leggja fram frumvarp um að landamæraeftirlit verði stóreflt í Bretlandi, aðgerðir verði samræmdar til að koma í veg fyrir skipulagðan innflutning á fólki og misnotkun á fólki sem þar

miða að því að skera þetta niður margfalt og helminga útgjöldin og jafnframt lagði hann til að málshraði yrði stóraukinn og að Albanía yrði tekin aftur út fyrir sviga og það verði hægt á grundvelli samninga að snúa Albönum við á landamærunum.

Herra forseti. Í gær skrifuðu VR og Landssamband íslenskra verslunarmanna undir kjarasamning við Félag atvinnurekenda. Það vakti sérstaka athygli að samningsaðilar undirrituðu bókun þar sem kallað er eftir því að stjórnvöld ráðist í vinnu við að afnema og lækka tolla í þágu neytenda. Lækkun tolla er ein skilvirkasta leiðin til að bæta hag launþega, segir í þessari sérstöku bókun. Að mati samningsaðila væri góð byrjun að afnema tolla sem vernda enga hefðbundna innlenda landbúnaðarframleiðslu. Ég vil taka undir þetta og það eru einmitt þessi sjónarmið sem lágu að baki þegar ég lagði fram breytingartillögu við fjárlagabandorm ríkisstjórnarinnar þann 19. september um að tollur af frönskum kartöflum yrði afnuminn, hæsti prósentutollur á matvöru í íslensku tollskránni sem þó verndar enga innlenda framleiðslu lengur. Það virðist ekki vera meiri hluti fyrir þeirri tillögu hér á Alþingi en ég og hv. þm. Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður efnahags- og viðskiptanefndar, höfum hins vegar lagt fram sameiginlega breytingartillögu um að tollurinn verði lækkaður niður í 46% til samræmis við þann toll sem sömu vörur bera samkvæmt fríverslunarsamningum Íslands við Evrópusambandið og Kanada. Þetta mun ekki hafa mikil áhrif á verðlagningu en með þessu erum við þó að liðka fyrir auknu vöruúrvali í þágu neytenda og fyrirtækja og senda mjög mikilvæg skilaboð. Ef breytingin nær fram að ganga og verður samþykkt á Alþingi mun nefnilega 76% tollurinn þetta Íslandsmet í tollheimtu, heyra sögunni til og það er mikilvægt skref fyrir neytendur og fyrir okkur hér inni sem styðjum frjáls alþjóðaviðskipti. En lífið snýst ekki bara um franskar kartöflur. Ég lofa því að við í Samfylkingunni munum ekki láta staðar numið hér heldur beita okkur áfram af fullum þunga fyrir lækkun og afnámi tolla í þágu neytenda á Íslandi.

ber okkur að huga einnig að sómakærleika og sómakennd gagnvart þjóðinni sem við störfum fyrir og ekki síst þeim sem okkur ber að hafa efst í huga en dvelja jafnan neðst eða aftast í röðinni eftir t.d. matarkörfu Fjölskylduhjálpar Íslands. En við þurfum líka að huga að sóma okkar þegar við undirrituðum alþjóðlegar skuldbindingar til að mynda á vettvangi umhverfis- og loftslagsmála. Það er ljóst að við höfum undirritað skuldbindingar sem við hefðum að líkindum mátt vita að við gætum ekki staðið við. Í loftslagssamhenginu erum við háð því að flytja hingað, í einni okkar stærstu búgrein, milljónir ferðamanna með flugi sem skekkir mjög alla reikninga. Sömuleiðis er sjávarútvegurinn knúinn af olíuskipum. Það er ákveðinn ómöguleiki í því enn sem komið er. Hins vegar er það svo að við erum að innheimta 7,5 milljarða á ári í kolefnisgjöld sem til að mynda Norðmenn setja í sérstakan sjóð til að menn geti sótt í styrki til að framkvæma það sem þarf til að orkuskipti eigi sér stað, t.d. í skipaflotanum.

Þetta eru peningar sem við ættum að nýta í þágu góðra verkefna og þeirra sem minnst mega sín hér á landinu okkar. En ég tel að við þurfum að taka þessa umræðu í lengra og víðara samhengi en á þeim tveim mínútum sem okkur gefst hér í störfum Alþingis. SPEECH_END

En hvers vegna segi ég þetta? Jú, það er fólk þarna úti í brunagaddi sem á í engin hús að venda. Hvernig getum við leyft okkur að vera með fólk úti í þessum kulda

við með orlof og jólabónus inní hjá TR þegar við getum ekki sýnt fram á það og segjum ekki frá því að hann er ekki fyrir alla? Það er stór hópur sem fær ekki krónu í jólabónus vegna þess að þeir gerðu eitt sem er ríkisstjórninni ekki að skapi, þeir borguðu í lífeyrissjóð.

Virðulegi forseti. Ég vil hér undir lok haustþings þakka þingmönnum fyrir samstarfið á þessu hausti og hrósa fyrir sérstaklega gott starf í nefndum, góða samvinnu, því að samvinna og samstarf skipta auðvitað öllu máli á þessum starfsvettvangi. Þótt stundum þurfi að takast hart á um ýmis málefni er góður starfsandi mikilvægur. Haustið hefur liðið hratt og góð mál hafa hlotið framgang. Ég vil sérstaklega hrósa fjárlaganefnd og samvinnu fjárlaganefndar og ríkisstjórnarinnar sem hefur skilað okkur fjárlögum þar sem heildarmyndin er góð, auk þess sem þar eru mikilvæg framlög í stór og smá framfaraverkefni. Svo ég nefni bara einhver þá sýna auðvitað fjárlögin að þessi ríkisstjórn leggur áherslu á heilbrigðiskerfið og að efla það á sem flestum sviðum. Það eru líka mikilvæg viðbótarframlög í íslenskukennslu fyrir innflytjendur, mikilvæg viðbótarframlög í löggæsluna þar sem ég sé fyrir mér að aftur verði hægt að taka forvarnaverkefni lögreglunnar sem hafa ekki verið nægilega öflug á síðustu misserum og aukin framlög í ýmis smærri verkefni um land allt. En svo vil ég auðvitað hrósa ríkisstjórninni fyrir samstarfið við þá sem hafa verið að vinna að kjarasamningum. Það er mikið fagnaðarefni að sjá þær aðgerðir sem kynntar hafa verið til að styðja við og skapa auknar forsendur fyrir meiri stöðugleika í efnahagsmálum, auk lækkunar vaxta og verðbólgu. Hversu mörg heimili standa óvarin þegar stýrivextir eru hækkaðir? Ég leitaðist við að fá þessu svarað frá Seðlabankanum á fundi fjárlaganefndar í haust því það skiptir máli að við vitum hvaða hópur þetta er og hversu viðkvæmur hann stendur. Hvert er hlutfall verðtryggðra fasteignalána og óverðtryggðra lána hins vegar? Svör Seðlabankans sýna að rúmur fjórðungur lántakenda er með óverðtryggð lán með breytilega vexti, 26,9%. Það eru heimilin sem hafa tekið á sig vaxtahækkanir af fullum þunga. Á næsta ári bætast svo við 4.451 heimili með fasta vexti sem losna á næsta ári. Þá brestur sú snjóhengja. Svo er að sjá hver fjöldi lántaka er sem losnar undan föstum vöxtum eftir 12 og 24 mánuði. Sjálfstæðisflokkurinn talaði um lægstu vexti í sögunni í síðustu kosningabaráttu. Þessir lægstu vextir sögunnar stóðu í einhverja fjóra mánuði. Á dagatali fasteignamarkaðarins er þetta sögulega lágvaxtaskeið kannski á pari við sterkt þriðjudagstilboð, vissulega ánægjulegt en breytir engu í stóra samhenginu. Við í Viðreisn höfum bent á stórt hlutverk ríkisstjórnarinnar í baráttunni við verðbólguna. Þegar ríkisstjórnin skilar ekki sínu hlutverki þá neyðist Seðlabankinn til að gefa í með vaxtahækkanir. Ríkisfjármálin eiga að styðja við Seðlabankann en gera það ekki. Þau skila fjárlögum með 119 milljarða halla. Það er staðreynd að íslenska krónan vinnur gegn íslenskum heimilum í þessu ástandi. Það er af ástæðu að vextir hafa hækkað margfalt á við önnur ríki í Evrópu. Ástæðan er ekki sú að verðbólgan hér sé meiri en annars staðar heldur gjaldmiðillinn. Það fer að verða rannsóknarefni hversu meðvirk við ætlum að vera með krónunni eða hvort við séum sem samfélag að nálgast það að geta tekið erfitt samtal um krónuna, (Forseti hringir.) hvort við getum varið það að láta heimilin taka á sig þennan kostnað vegna krónunnar. Forseti. Nýverið vakti undirvefur Útlendingastofnunar sem ber titilinn Tölum um fólk á flótta, talsverða athygli. Á vefnum má finna málsvörn fyrir störf Útlendingastofnunar á einföldu máli. Yfirlýstur tilgangur verksins er að hjálpa fullorðnum að svara spurningum barna sem horfa á jóladagatal RÚV í ár. Ein sögupersóna jóladagatalsins heitir Fatíma en hún er umsækjandi um alþjóðlega vernd og er ofsótt af Útlendingastofnun í þáttunum. Fyrir utan það hversu vanhugsað og undarlegt útspil stofnunarinnar er — hver í alvörunni er að fara að lesa þetta upp fyrir börnin sín? — þá er margt við útskýringar stofnunarinnar gagnrýnivert. Í útskýringunum segir að Útlendingastofnun sé bara að fylgja lögum sem gildi jafnt fyrir alla, eins og hún sjái sig tilneydda til að vísa fólki af landi brott þrátt fyrir að vilja endilega heimila því að vera hér á landi. Samkvæmt þessum útskýringum eru brottvísanirnar á ábyrgð þingmanna, þeirra sem semja lögin en ekki þeirra sem framfylgja þeim. Fyrir þau okkar sem vita betur og þekkja lög um útlendinga vel er þetta grátbroslegur snúningur á raunveruleikanum þegar litið er til allra þeirra sérstöku og matskenndu heimilda og ákvæða sem stjórnsýslunni er mögulegt að beita til þess að komast hjá því að vísa fólki af landi brott. Hér er Útlendingastofnun svo gott sem að reyna að gaslýsa börnin. Ítrekað hefur löggjafinn reynt að lagfæra þá framkvæmd og tryggja mannúð í málaflokknum. Þá eru ótalin þau skipti sem löggjafinn hefur séð þörf á að beinlínis grípa inn í framkvæmdina með bráðabirgðalögum líkt og er að gerast núna eina ferðina enn í breytingartillögum meiri hlutans við þeirra eigið frumvarp sem nú liggur fyrir þinginu. Er það góð nýting á almannafé að starfsmaður Útlendingastofnunar sé í fullri vinnu við að horfa á jóladagatal RÚV til að geta útskýrt m.a., með leyfi forseta, að „í alvörunni vinna engar gribbur hjá Útlendingastofnun“ heldur sé þetta allt í rauninni vonda Alþingi að kenna?